hvala svima na toleranciji. Dame i gospodo, jasno vam je šta se malopre dogodilo u žaru diskusije. Nadam se da ne moram da citiram sve članove koji jasno definišu, jer su poslanici, iz diskusije se videlo, svesni da, kada je prisutan ovlašćeni predstavnik, ne može istovremeno da govori i on i šef poslaničke grupe. Sve je to u redu. Mislim da niko nije ni želeo da ne tvrdi to.S druge strane, čuli smo, pa bi trebalo po tome, pretpostavljam, pitati - jel moguće da jedna stranka uzima dodatak za 65 šefova poslaničkih grupa, pošto se zna da šefovi poslaničkih grupa imaju dodatak? Sigurno se to ne dešava. Nije valjda Nije valjda samo vama ne daju? Finansijski.Dakle, pošto se sigurno to ne dešava, a nema potrebe da ispitujemo sumnju u to, važnije je, ja mislim, da danas onaj deo koji je žar političke borbe sklonimo u stranu, da nastavimo, da damo doprinos da se diskusija privede temi i kraju.Odmah da predložim i da vas obavestim, ja lično, kao ovlašćeni predstavnik URS, neću diskutovati

nije bez veze da se napravi politička rasprava koja je uticala povodom uvođenja pruge u Srbiji, da se čuje sve ono što ste tačno citirali. Znate, to je samo pozadina, jer ono što je vezano za tu prugu nije diskusija poslanika, nego problemi i provizije bartua i što su pala tri ministra finansija i Laza Pačuj i Čedomir završavam. Da ne bismo upali u tu vrstu diskusije, imaćemo prekosutra sednicu za nju. Sada samo da vam kažem da nekada ne mora du bude takva pozadina, pa ćete u Britaniji imati istu takvu raspravu 100 godina ranije. U toj raspravi nije bilo provizije, nego je bilo mišljenje Kraljevske akademije koja je dala mišljenje da, ako voz ide nenormalnom brzinom od 25 kilometara na sat, zalepiće se organi za kičmu ljudi koji se voze. Dakle, nije srpska skupština primer loših metafora, to se dešava u svim skupštinama, ali hajde da učinimo nešto drugo,

šefovima poslaničkih grupa. Dakle, moguće da mi imamo neke pare, da ne znamo da ih imamo. Ako ima, recite gde su, da damo u humanitarne svrhe. Možda je bilo u vaše vreme, uvaženi gospodine Markoviću, ali sada tako nešto ne postoji da ja znam. Tu je kolega Babić, pa neka kaže.

Oprostite, neću da poredim različita vremena, ako sam pogrešio, ali ja sam rekao i ako nisam pogrešio, za svaku vrstu sumnje, sigurno i gospodin Babić je rekao, sigurno to ne postoji i nije na tako nešto mislio. Prema tome, sve je u redu.

Pošto sam ja ovlašćeni predstavnika LDP po ovoj tački dnevnog reda, mi više nećemo učestvovati u ovakvoj vrsti rasprave, srećan što ne moram i nemam uvek obavezu da po svaku cenu nekog branim, iako ne mislim da je na bilo koji način gospodin Jovanović pogrešio. Žao mi je ako neki drugi imaju tu obavezu da neprestano moraju da skaču i brane svoje predsednike. Svaka od naših stranaka ima pravo da svoje unutrašnje odnose uređuje na način na koji želi i ja se u to neću mešati.Gospodin Babić je u pauzi meni prišao, ocenio da mi ne možemo da se nosimo sa njim i da nam to očigledno smeta. Ja neću dalje tražiti tumačenje poslovnika. Priznajem da ne mogu da se nosim sa gospodinom Babićem, da ne želim da se nosim sa gospodinom Babićem i LDP će omogućiti da se ova rasprava normalno privede kraju.Hvala i ministru koji mi je u pauzi dao odgovor na pitanje koje sam postavio, pa neće biti potrebe da se dodatno oduzima vreme

Zarad postavljenih pitanja gospodina Markovića i gospodina Stefanovića, rad i radni odnosi, nivoi zarada koji su često u javnosti predstavljeni mnogo drugačije u odnosu na ono što mi zaista zarađujemo i to nema nikakve veze sa vlašću ili sa opozicijom. Kao i u svakom privrednom društvu i u svakoj firmi, postoje različiti nivoi. Postoje određeni dodaci na osnovnu platu koju primaju narodni poslanici koji su predsednici skupštinskih odbora ili zamenici predsednika skupštinskih odbora ili šefovi poslaničkih grupa ili zamenici šefova poslaničkih grupa. To su zaista minimalni iznosi koji, nećete me držati za reč, ali mislim da ne prelaze nekih 2.000 dinara, u tom nekom iznosu, ali postoje po koeficijentu i oni se odnose samo na narodne poslanike koji su na stalnom radnom odnosu u Narodnoj skupštini, a imaju određene funkcije u vidu predsednika, zamenika predsednika skupštinskih odbora ili poslaničkih grupa. To je predviđeno poslovnikom, to je predviđeno zakonom, to je nešto što se poštuje i to je nešto što postoji i u tom smislu je gospodin Marković u pravu, ali se to odnosi na apsolutno sve narodne poslanike.Ne bih voleo da sve ovo podignemo na neki nivo, jer plašim se da nas javnost neće razumeti, jer je percepcija i u javnosti Narodne skupštine i ljudi koji sede ovde, bez obzira bili u vlasti ili u opoziciji, da jedemo jeftinu a kvalitetnu hranu, da se vozimo u besnim automobilima i primamo hiljade i hiljade evra, a jako dobro znamo da tako nešto nije istina.Zarad javnosti i zarad istine, gospodin Marković je u pravu, iako se ti iznosi i te razlike u platama se zaista mere u nekoliko stotina dinara, najviše do 2.000 dinara, nemojte me držati za reč. Kovač** Bojana Božanić, vi ste želeli repliku. Izvolite. **Bojana Božanić** Ja sam samo htela da repliciram jednom od kolega koji me je pomenuo. Žao mi je što on sada nije ovde, ne znam zbog čega je otišao. Prosto sam mislila da u ovom visokom domu svi mi narodni poslanici podjednako imamo pravo da iznesemo svoje mišljenje, da li je to stav naše stranke ili, često se dešava, naš lični stav. Mislim da ne treba to da radimo sa strahom, plašeći se da će neko, ako smo u opoziciji, od poslanika iz vladajuće koalicije da nas verbalno napadne, a imala sam utisak, iskrena da budem, da može da dođe do fizičkog obračuna, tako se bio ražestio poslanik koji mi je replicirao i prosto mislim da ne treba da osećamo strah da iznesemo svoj stav ovde u ovom visokom domu i verujem da se sve kolege sa tim i slažu. Mislim da takvo ponašanje zaista ne zaslužuje da bude odlika i crta jednog od jednog od predstavnika najveće poslaničke grupe u ovom parlamentu i mislim da to stvarno nije korektno. Pričam zbog budućeg, kasnijeg rada i naših

nosio ovde jednu sliku sa tekstom o nekakvim avionima itd, prenosio, kao kurir, od jedne do druge poslaničke grupe, tako sam i ja mogla da mu pokažem odakle sam pročitala, gde sam našla izvod na kome kaže da na putu od proizvođača do kupca proizvod poskupi bar šest puta i da se to odnosi za kilogram svinjskog mesa žive vage, da se odnosi na mleko, da se odnosi na pšenicu, da se odnosi na žito itd.(Predsedavajuća: Vreme.)Da je taj kolega sada ovde u ovom visokom domu, ja bih ovo mogla da mu dam i da mu kažem kog datuma i iz kojih novina sam to izvukla. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Ilić.Da li neko želi reč?

zašto je amandman odbijen je Vlada dala, o tome je delimično govorio i gospodin Selaković, u jednom drugom delu rasprave. Za nas je posebno problematično što će i dalje postojati i Kancelarija za dijasporu i ove nadležnosti u okviru ministarstva, ne deluju mi kao ubedljivo objašnjenje da je tako regulisano Zakonom o dijaspori, pa mora da dođe do usklađivanja, jer onda po toj logici nijedna promena prosto nije moguća, treba paralelno raditi promene različitih zakona.Druga ocena je politička. Mi naime, mislimo da gospodin Mrkić ne može da ispuni u ovom trenutku ni minimum svojih obaveza, dužnosti koje ima kao ministar spoljnih poslova, da je to ministarstvo katastrofalno loše uređeno, da su kadrovska rešenja i u diplomatiji i u drugim delovima Ministarstva frapantno frapantno loša, da je sve više penzionisanih diplomata, da su to diplomate sa vrlo velikim teretom, svojoj profesionalnoj prošlosti da upotrebim recimo, diplomatsku formulacija, da ima mnogo problema u okviru diplomatske akademije, da politiku Ministarstva spoljnih poslova u mnogome vodi jedan od savetnika predsednika Republike, da istovremeno postoji to preklapanje praktično između dve glave, ili dva dela izvršne vlasti i da tom situacijom nisu zadovoljni ni u vladajućoj koaliciji ili onoj partiji, koja da tako kažem duži Ministarstvo spoljnih poslova.Ako Vlada nije spremna da to prihvati u ovom trenutku, u redu. Neka Ivan Mrkić i njegova administracija organizuju ovaj deo posla. Siguran sam da će rezultati biti katastrofalni, kao što su katastrofalni i u svim drugim segmentima. Od imena i prošlosti ambasadora u Ukrajini, do čitavog niza drugih rešenja. **Nikola Selaković** Hvala uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, o čemu se ovde zapravo radi, nekoliko puta sam rekao, pa ću ponoviti.Dakle, imamo Zakon o dijaspori i Srbima u regionu koje je donela prethodna vladajuća većina. Tim zakonom je jedan krug tačno određenih poslova stavljen u isključivu nadležnost Ministarstva. Dakle, organa državne uprave koji je u rangu Ministarstva.Mi imamo Kancelariju za dijasporu. Kancelarija za dijasporu obavlja sve druge poslove na osnovu toga zakona, ali postoje poslovi koje može da obavlja samo Ministarstvo. Malopre smo ovde, kada je gospodin Halimi govorio, pričali o ljudskim i manjinskim pravima, dakle ukinuto je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Formirana je Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Ali, recimo registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina ne može da vodi kancelarija, već na osnovu zakona može da ga vodi isključivo Ministarstvo. Vodi ga Ministarstvo pravde i državne uprave, kao što vodi registar crkava i verskih zajednica, ali to ne znači da se mi bavimo poslovima tih kancelarija, niti da postoji kolizija između postojanja tih nadležnosti u okviru Ministarstva i nadležnosti koje su na kancelariji, što znači da se ovde samo pridodaje u okvir nadležnosti.To se tiče, ako se ne varam, mada postoji mogućnost da ću da pogrešim, mislim da se tiče određenih nadležnosti vezanih za sprovođenje recimo izbora za Skupštinu dijaspore. Dakle, takvih stvari, ali nikako da će sada Ministarstvo spoljnih poslova biti osnovana neka organizaciona jedinica koja će se isključivo baviti dijasporom. Zahvaljujem. **Vesna Kovač** Hvala.Bojan Đurić, replika. Đurić** Dali ste mi tehničko objašnjenje. Izvinite, ali meni ne znači mnogo opaska da je Zakon o dijaspori i Srbima u regionu donela prošla vladajuća koalicija. Nismo se slagali ni tada sa tim zakonom, vi ste imali evo već sada 13 meseci da taj zakon promenite, ako smatrate. Mislim da je problem sa tim skupštinama, dijaspora je mnogo veća od toga ko je za njih nadležan, Kancelarija za dijasporu, ne znam Rastko Janković, ili neki sektor, ili deo postojećeg sektora, ne mislim ni ja da će to biti nova radna mesta u Ministarstvu u Ministarstvu spoljnih poslova. Mislim, da je čitav taj koncept organizacija naših odnosa sa dijasporom potpuno pogrešan i da ga treba menjati, a da je to vrlo važna stvar za ovu zemlju.Kolege iz Ministarstva finansija bi mogle možda više da vam govore o tome koliki je iznos godišnjih doznaka koje dolaze iz inostranstva i koliko je to važno, ne za razvoj ove zemlje. To je važno za opstanak verovatno stotine hiljada, ako ne više i od milion ljudi u ovoj zemlji, kojima je to zapravo druga ili prva plata.Čovek koji rukovodi tim ministarstvom, to vam ponovo kažem, koji emituje tu energiju dok radi, koji se trudi da se ne pojavi u kadru televizijskog snimka, ne može da bude neko ko će na bilo koji način unapređivati odnose u tom sektoru, kada znam ko iz Kabineta predsednika Republike ima značajan uticaj u Ministarstvu spoljnih poslova, još više se brinem kakvi će biti naši odnosi sa dijasporom. Kakve će recimo biti te skupštine dijaspore i Srba u regionu? Zato se bojim. Hvala.Narodni poslanik Petar Petković. zapravo govori koliko je Demokratska stranka Srbije od samog početka bila u pravu, kada je tražila da postoji Ministarstvo za dijasporu, kao što je tražila da postoji Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo vera, itd.Ukoliko itd.Ukoliko postoje samo one nadležnosti koje može da obavlja Ministarstvo, pa zbog čega je bilo potrebno da Ministarstvo dijaspore sada svedete na nivo Kancelarije i da zapravo time pokažete da za ovu vlast ni nivo Kancelarije sada, zapravo nije onaj onaj nivo kada je reč o dijaspori i čije nadležnosti sada preuzima Ministarstvo spoljnih poslova.Znate, nisu naši ljudi van matice stranci, pa da se njime bavi Ministarstvo spoljnih poslova da pri tom nije reč o konzularnim poslovima. Naš narod svakako predstavlja u dijaspori jedan od najbitnih elemenata srpskog državnog i nacionalnog interesa. Upravo ti srpski državni i nacionalni interesi su tu i s druge strane, organi državne uprave su tu da bi bili zarad tih interesa, a ne zapravo obrnuto. Godinama država očekuje pomoć od dijaspore, očekuje pomoć od mladih ljudi i stručnjaka iz sveta, a šta zapravo sama država Srbija čini za svoju dijasporu. Očigledno i ovim primerom ništa, ona ignoriše značaj dijaspore i Srba u regionu.Tačno je da je u cilju efikasnosti i uštede treba izvršiti grupisanje određenih poslova u okviru organa državne uprave. Ali, taj princip ne može biti uspostavljen na uštrb osnovnih interesa ove države. Ako ste pre samo godinu dana ukinuli Ministarstvo za dijasporu i osnovali kancelariju, pa zatim osnovali ste i uredbu sa zadatkom da vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na praćenje položaja državljana Republike Srbije, koji žive van Srbije, zbog čega je bilo potrebno ukidati, odnosno jedan deo nadležnosti prebaciti na samo Ministarstvo spoljnih poslova, s obzirom ako znamo da i prema Zakonu o državnoj upravi, organi državne uprave nisu samo ministarstva, tako da nije bilo potrebe za tako nečim, odnosno i ako jeste trebalo je da ostane samo ministarstvo.Ali, očigledno da se ništa ne radi slučajno, pa tako i kada je reč o ovom predlogu zakona. Jer, ako je ovakva sudbina zadesila Kancelariju za dijasporu, postavlja se onda pitanje kakva će sudbina da zadesi Kancelariju za Kosovo i Metohiju i da postavimo pitanje, da neće onda jednog trenutka zbog toga što Kancelarija ne može da obavlja određene nadležnosti, sada i Kancelariju za Kosovo lepo da prebacimo u Ministarstvo spoljnih poslova, zbog toga što samo Ministarstvo može da obavlja određene poslove i da lepo nakon 3. novembra Srbe na Kosovu i Metohiji proglasimo dijasporom.Nažalost, još jedna sličnost kada je reč o dijaspori i Srba na Kosovu i Metohiji ogleda se i u načinu finansiranja koji je predviđen Briselskim sporazumom, a koji se ugleda upravo na Zakon o dijaspori gde će se sada Srbi na Kosovu i Metohiji od strane države Srbije finansirati preko projekata kao što se finansiraju sada Srbi u dijaspori. Znači, neće biti razlike od finansiranja srpske zajednice u Nemačkoj od načina finansiranja Srba na Kosovu i Metohiji, jer od 3. novembra ubijate srpske državne institucije na Kosovu i Metohiji i jednostavno, prema Briselskom sporazumu država Srbija više nema pravo da direktno finansira svoje institucije. Oni koji su primali plate, koji su radili u državnoj upravi, u drugim institucijama države Srbije na Kosovu i Metohiji, zdravstvu i obrazovanju, oni će sada morati da apliciraju kod svoje države države za određeni projekat i ukoliko država Srbija proceni da taj projekat nije u interesu države Srbije, on ne mora da bude finansiran.To stoji u ovom novom nacrtu Zakona o finansiranju Srba na Kosovu i Metohiji, koji je sličan sa Zakonom o dijaspori.Gospodine ministre, mislim da ništa dobro nam ne donosi ovaj predlog zakona, zbog toga

svakog dana je sve manja i manja. Ukidamo državu Srbiju, sadašnja vlast, a pri tom ekonomska i socijalna situacija u zemlji nikada nije bila gora. Hvala. **Vesna Kovač** Ministar Selaković,

korišćena samo od strane organa državne uprave koji nosi prefiks ministarstva, onda je potpuno jasno da ne može da je obavlja ni jedna druga jedinica, organizaciona jedinica uprave.Ako je u Zakonu o dijaspori u regionu, rečeno da određene poslove vrši isključivo ministarstvo, onda ne može da ih obavlja ni kancelarija, ni direkcija, ni uprava, ni služba, već isključivo ministarstvo.To što nemate ministarstvo koje se zove Ministarstvo za dijasporu, ne znači da ne postoji nikakav odnos kao što reče jedan vaš prethodnik, možemo da vidimo po tome i ja mislim da se tu nije vodila dobra politika.Mislim da mora da drži jednu potpunu promenu koncepta vođenja politike.Kada politike.Kada smo pričali o racionalnosti funkcionisanja državne uprave, svaki organ državne uprave ima određeni broj akata o čijoj se primeni stara ili čiju primenu sprovodi u u delo.Pominjao sam pre dva dana da mi radimo jednu ozbiljnu analizu funkcionalnosti države Srbije. Iznenadićete se kada vidite da postoje neki visoko rangirani organi državni, koji primenjuju jednocifren broj propisa.Nekada su postojala i takva ministarstva, pa onda u jednom ministarstvu imate popriličan broj ljudi, a onda kada zagrebete malo više, da vidimo šta je nadležnost tog ministarstva, vi vidite da je nadležnost vrlo uska, nekada može da je obavlja i organizaciona jedinica koja nije ni sektor, ali opet vraćamo na onu priču funkcionalnosti i mnogo je bitnije kako se nešto sprovodi.Dakle, to je nešto što je mnogo važnije i nikako se ne bih složio sa onim drugim što ste rekli.Ja sam jedan od onih koji iskreno misli, a u relanosti se i uverio u to, da Kancelarija za Kosovo i Metohiju radi mnogo bolje, mnogo efikasnije, nego što je to nekada radilo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. To se vidi na terenu. Bio sam u prilici nekoliko puta da budem i na severu Kosova i Metohije, bio sam južno od Kosova i Metohije, Metohije, nema mesta na Kosovu i Metohiji gde živi srpsko stanovništvo koje nije obišao direktor Kancelarije, razgovarao sa ljudima i dao maksimum u skladu sa mogućnostima trenutnim države na rešavanju nekih njihovih problema.Nemojte da idemo u pojedinosti šta, kako i gde, ali poređenje je apsolutno nesuvislo Kancelarije za dijasporu sa tom Kancelarijom i neko skoro izjednačavanje položaja.Drugo, rekli ste nešto što nije istinito i zaista nije istinito, niti stoji, pomenuli ste zdravstvo i prosvetu i finansiranje putem projekata, ali to nije tačno. Nije tačno, možemo sada da pričamo šta je nečija ideja, šta je neko plasirao, koliko znamo o tome se nije ni razgovaralo.Nemojte onda da zavaravamo ljude sada od jednom, ne znamo, 3. novembra ostaće bez plata, penzija, bez ikakvih socijalnih davanja. To nije tačno.Hajde, ionako je tema mnogo komplikovana, mnogo škakljiva i nikako ne doprinosi da o tome razgovaramo ovde ovim povodom i na ovakav način unosimo dodatnu nestabilnost i nemir među ljude koji žive u jednom ljude koji žive u jednom izuzetno teškom stanju i sada ćemo da im kažemo da će od 3. novembra prestati da im stižu i plate i penzije i svaka socijalna pomoć.To jednostavno nije tačno.

da čovek koji sedi pored mene je najbolji ministar za Kosovo i Metohiju i to možete da pitate svakog građanina Srbije dole na Kosovu i Metohiji.Druga stvar, ako imate sada direktora Kancelarije koji podnosi ostavku zbog Briselskog sporazuma, a sada se vraća da tera taj narod na Kosovu i Metohiji, mora po tom Briselskom sporazumu da izađe na izbore, gde se ukidaju srpske državne institucije i gde posle 3. novembra ne postoji više država Srbija na Kosovu i Metohiji. Nemojte da vršimo takva poređenja, jer uopšte nisu pristojna.Drugo, kada je reč o tome koliko dobro radi Kancelarija za Kosovo i Metohiju, zaista dobro radi.Imali smo prilike da vidimo i čujemo da na registracionim listićima za lokalne izbore na Kosovu, u Srbiji, Vojvodini, gde se upisuju građani koji treba da glasaju na lokalnim izborima stoji grb lažne države Kosovo.Ko je to dopustio? Otišao sam i pogledao Zakon o opštim izborima lažne države Kosovo i stoji tamo jasno da uslov za izlazak na izbore njihove lokalne jeste i popunjavanje tog registracionog listića.Za

**Nikola Selaković** Ne sumnjam da ćete vi reći da je neko ko je član rukovodstva vaše stranke bio najbolji funkcioner na nekom mestu i to je vaše legitimno pravo da tako mislite. Govorim o onome što govore ljudi na terenu i ne mora neko da ima funkciju ministra da bi radio izuzetno dobro, niti da nešto bude ministarstvo, da bi bilo izvanredno.Kamo sreće da se svako ministarstvo u delokrugu svojih nadležnosti na adekvatan način bavilo problemima na području Kosova i Metohije, verovatno ne bismo došli u ovu situaciju.Ja opet tvrdim da je izrečeno nešto što nije tačno, a što se ticalo plata, penzija i socijalnih davanja našem stanovništvu na području Kosova i Metohije.Druga stvar, zaista ne vidim razloga da sada razgovaramo o tome šta je Briselski sporazum da li ga treba podržati ili ne podržati, kako treba postupati ili ne postupati, jer mnogo puta smo danas govorili o prošlosti, vi znate da se ja bavim pravnom istorijom, a i neko moje mišljenje je da smo malo više našu prošlost učili i izvlačili pouka iz nje, verovatno ne bismo bili u tom delu naše države, u teškoj situaciji u kojoj jesmo u prethodnih iks godina.Dakle, nemojte da koristimo tu temu prvo sada, jer to nije tema. drugo zarad sticanja nekih političkih poena pred te izbore koji se dole najavljuju. Ne znam, pogotovo ne znam da je ovde neko izrekao, možda dok ja nisam bio tu, da se na registracionim listićima nalazi neki grb ili šta već. Dakle, niti sam to video, niti sam to čuo. Nemojte sada da pričamo takve stvari. Jel imate to? Pa, hajdete, pokažite nam svima. Što bih ja to pokazivao? Zato što tvrdite, vi tvrdite da je to na tom listiću. Ako tvrdite, pokažite listić. Ja ga nisam imao u rukama nego sam ga video, ali kažem opet, još jednom, nije u redu da razbijamo naše redove onda kada treba da izbijamo i kada smo onoga ko stoji nasuprot nas doveli u ćorsokak u onom trenutku kada su svi računali na večito srpsko „ne“ i apsolutnu neracionalnost. Mislim da treba da budemo što je moguće racionalniji, da izvlačimo za taj naš narod dole, što možemo više u datim okolnostima. **Petar Petković** Gospodine ministre, vi kažete da na terenu ljudi govore drugačije. Vi ste na teren Kosova i Metohije u svojstvu ministra,

prof. Samardžić bio ministar za Kosovo i Metohiju imali smo i period barikada i opsada i progona i 24. mart i da ne nabrajam dalje i dalje. Dakle, sa tim narodom smo prošli najgore. Ono što ih čeka bojim se da će biti još mnogo gore u odnosu na sve ono što je zadesio naš narod, ali hvala Bogu da taj narod razmišlja svojom glavom i da vodi državotvornu politiku i da neće izaći na te kosovske izbore kojima se ubija država Srbija.

i prateći članovi na koji se to odnose, i na vas se odnosi, kao i na sagovornika u ovom dijalogu, isključivo pravo predsedavajućeg da posle tolerancije da se o jednoj temi koja ni na jedan način ni po amandmanu ni po zakonu koji je tema dnevnog reda ne obrađuje, ne dozvoli dalje repliciranje i sve što iz toga proizilazi. Dozvolite, to vam kažem ja i molim vas ja, koji za tekst o kome se priča nisam glasao zato što sam u pratećem tekstu imao primedbe ko je bio, znači, nije pitanje ovde ideologije ko je za šta glasao, već osnovne pristojnosti pri vođenju ove sednice i poštovanju dame koja ovde sedi već tri i po sata. Hvala svima. ima ministar Selaković.

govoreći i misleći na DSS da se ovde ubiraju politički poeni u replici kolegi Petkoviću. Dakle, ja imam pravo na to kao predsednik jer je moja stranka tu oštećena, tako da kažem. To se ne radi, bar u DSS i to nije slučaj. Na Kosovu i Metohiji, na tom slučaju, mi smo sišli s vlasti 2008. godine. Dakle, ne da smo hteli da zloupotrebimo da bi ostali na vlasti, što smo mogli, nego smo sišli.Prosto, hoću da vam kažem kroz jedan empirijski primer da stranka ne skuplja političke poene na Kosovu nego radi stvar prema svom planu i programu i vrlo principijelno na toj stvari, to ljudi zaista primećuju.Što se tiče ove teme oko oko sličnosti između Zakona o dijaspori i ovog nacrta Zakona o finansijskoj podršci Srba na Kosovu, to je stvar Vlade, to je već otišlo u javnost. Prekjuče je „Politika“ veliki tekst o tome napisala, a takođe, prekjuče se na sajtu od one srpske političke misije pojavio nacrt zakona.Ako je to falsifikat i jedno i drugo, onda je Vlada morala da reaguje iz prostog razloga zato što je osetljivo pitanje. Vi kažete – to ne postoji. Ne postoji kao Vladin predlog, to svi znaju, ali ne možemo se mi ponašati kao da ne postoji, jer u etar otišle su dve informacije i vrlo detaljno, tekst u „Politici“ je jedan od većih tekstova o Kosovu napisan u poslednje vreme. „Politika“ nije tabloidna novina, šta god ja mislio o njenom političkom profilu. Ako se još na sajtu jednom uglednom političkom pojavi ceo tekst nacrta, onda je stvar Vlade da reaguje i da otkloni svaki mogući nesporazum, zabunu, slutnju i strepnju oko toga i o tome je kolega Petković govorio, ni o čemu više. Hvala.Gospodine Milivojeviću, vašoj poslaničkoj grupi ostalo je još 45 sekundi. Izvolite. jeste Skupština mesto gde ćemo razgovarati, pogotovo kada govorimo o padu Vlade, o svim politikama i kada govorimo o izboru ministarstva, da li treba da imamo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ili ne?Naravno da ja imam neke drugačije stavove kad je reč o tom pitanju, ali smatram da bi bilo dobro da smo zadržali to Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, pre svega jer se pokazalo u praksi da je to ministarstvo dobro radilo.S valjalo bi da ne bežimo od političke odgovornosti, od politike i životnih tema i da predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju, makar sazove sednicu Odbora za Kosovo i Metohiju, kako bi smo neku politiku kreirali u vezi tih izbora. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Narodni poslanik Dejan Radenković. Hvala. morao bih da se nadovežem na diskusiju koja je prethodila. Ovde svako hvali ono što se kaže – svoga konja. Mislim, figurativno se izražavam.

na vaše ćutanje, na ovu nesuvisnu i neslanu šalu. Ne samo da je ta neslana šala ispaljena ovde, nego se i većina poslanika smeje, što je dokaz jedne infantilnosti jer je šala zaista vrlo prizemna, u njoj nema nikakve duhovitosti, nego ima samo insinuacije i ničega drugog.Ne radi se o onome ko je to rekao, jer je to stvar njegovog vaspitanja, pristojnosti i kulture, nego se radi u ovom trenutku o vama koji vodite ovu Skupštinu. Vi ste zaista morali da reagujete da se takve gluposti infantilne zaista ne čuju u ovom parlamentu ili ako se čuju da ih u korenu sasečete Hvala. **Vesna Kovač** Čuli ste i sami da je gospodin Radenković sam rekao da je figurativno to i rekao, a svedoci smo da ovih dana mnogi se metaforički i figurativno izražavaju. Dakle, i sam je odustao od dalje diskusije, tako da je shvatio da je preterao, pretpostavljam, sam pre mog upozorenja.Da

uzme reč da govori i onda počne da se smeje, koristi takve izraze koji su zaista za ovaj dom u ove kasne sate, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, kada govorimo o suštinskim i ključnim pitanjima za budućnost i opstanak naše države, pogotovo našeg naroda na Kosovu i Metohiji, apsolutno neprimerena.

Gospođo predsedavajuća, reklamiram povredu člana 108.Mislim da je sada trebalo da odredite pauzu u radu, makar dok ne prestane smeh u sali. Ipak je ozbiljna tema.Jesu kasni sati, jeste da smo mi umorni, neki od nas već dugo rade, ali makar malo da sačuvamo dostojanstvo ovog visokog doma u ovim večernjim satima.Dešavaju se neke nenamerne greške. Ne verujem da je bilo ko od kolega imao zlu nameru da nekoga uvredi,

da dobronamerni poslanik se javi i traži nešto da se ispravi samo zato što on u stvari nešto nije razumeo.Prihvatam izvinjenje malo pre gospodina Stefanovića, jer on naprosto nije znao podatak o kome je govorio, pa se javi, te sada isto.Smeh, koliko sam video, je bio na činjenicu da se uvodi, te nije čudo što su se javili prvo bivši članovi saveza komunista, komunista, praksa da govornik koji povredi Poslovnik samom sebi oduzme reč i ljudi su se nasmejali zbog toga što vi niste uspeli da reagujete.Nemojmo od neke bezazlene sitnice da pravimo posebno krupne teme, a posebno u situacijama kada se kaže – mi ovde govorimo o Kosovu i Metohiji. Ne govorimo o tome i nema veće zloupotrebe nego kad nešto radite tamo gde mu nije mesto. Sada se o tome ne diskutuje, imate sutra, govorim svim narodnim poslanicima, vreme na početku sednice, jer je četvrtak, da se postavi pitanje i ministru, i predsedniku Vlade i potpredsedniku, a imate, jer je poslednji četvrtak u mesecu, i sednicu sutra od 16.00 do 19.00 časova, da se govori o tome sa ljudima koji mogu da odgovore.

ispalo zlonamerno, tendenciozno. Nisam u tom smislu imao bilo kakvih namera.Izvinjavam se ako je neko pogrešno imao tumačenje, da sam hteo bilo koga da uvredim, taman posla, pogotovo ne profesora niti mi je to namera bila.Hteo sam da malo otvorim neku drugu polemiku o tome kako ne treba samo hvaliti, nego treba možda biti samokritičan. Treba neko i preuzeti neku odgovornost za nešto. Ako bi pravili neko poređenje šta je trebalo nekad uraditi, mi smo stava da nije nikada kasno da i u ovakvim i u ovakvim okolnostima, kada je priznato nezavisno Kosovo, kada je samo proglašeno, što bi rekli, da se održe takvi izbori u ovakvim okolnostima.Hteo sam samo da kažem kada je UNMIK administracija upravljala južnom pokrajinom, po Rezoluciji 1244, postojalo je pravo svakoga da se upiše, da ostvari biračko pravo i u tim okolnostima, da nije bilo tih opstrukcija i bilo dileme izaći ili ne izaći, i da smo tada upisali u pravom mahu smo mogli da upišemo preko 500.000 birača zato što je i pravo da ako je jedan od roditelja rođen na Kosovu ostvaruje se pravo da glasa na izborima koje se dole održavaju, a to su izbori tada bili koje su organizovale privremene institucije i koje su organizovale UN, za kojima danas neki vape i u tom kontekstu sam samo hteo da kažem da treba priznati nekad da smo pogrešili. Da li su to bile namerne greške, o tome će govoriti vreme. Da li je neko hteo samim tim nečinjenjem da ubrza proces i ubrza da Kosovo postane nezavisno, da li su bili saučesnici ti ili nisu, da li je to busanje u grudi, da se borimo i na taj način i dalje srljanje u propast, a ja mogu da pohvalim ovu mudru politiku Vlade Republike Srbije, koja jednostavno po prvi put shvata da moramo sačuvati narod na prostoru Kosova i Metohije i da je jedini način da se ovog trenutka izborimo olovkom, a ne puškom. Hvala. Hvala.Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vesna Kovač, Vladimir Ilić i Ivan Jovanović.Da li neko želi reč? osnovu člana 157. stav 6. i člana 161. stav 1. Poslovnika, na član 4. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni

Ovaj amandman se zapravo odnosi na nadležnosti Ministarstva privrede i to u onom delu koji govori o koordinaciji poslova u vezi sa povezivanjem privrednih društava sa strateškim investitorima.Kao i kod nekih drugih pitanja koja su vezana za naše ekonomske odnose s inostranstvom, s jedne strane, a s druge strane za privlačenje investicija, mislim da je ovaj način postavljanja takve vrste nadležnosti potpuno pogrešan, da podrazumeva formulacije koje su

političkim, ekonomskim pogledima odlazećeg ministra finansija i privrede, ne ulazeći u to da li su ona dobra ili loša, da nemaju nikakvog smisla u ovom novom sistemu koji se navodno pravi i da zapravo koordinacija tih aktivnosti, ne ulazeći u to da li su one dobre ili loše, nemaju nikakvog razloga da ostane u sektoru ili u Ministarstvu privrede.Navešću vam danas primer za to. Danas je predsednik Republike Tomislav Nikolić bio u Kini. Posetio je čitav niz fabrika. Razgovarao je sa predstavnicima haj-tek industrije. On je kao garanciju, kao ključni adut za privlačenje strateških investitora iz Kine naveo njegovu reč. Nisam siguran kako se takav metod obezbeđivanja ili privlačenje investitora uklapa u ovu koodinatorsku funkciju u okvirima Ministarstva privrede? Razgovaraćemo o novom kandidatu za ministra privrede. Ima i neke prednosti i neke mane, ali ono što sasvim sigurno znamo je da on vrlo negativno gleda na ovu vrstu aktivnosti države ili na ovakvu vrstu organizacije države u privlačenju stranih investicija.Ko je danas iz Ministarstva privrede sa predsednikom Republike u Kini? Ko je radio koordinaciju privlačenja sa strateškim investitorima, recimo, za projekat kanala? Ko je to radio u nekim drugim resorima? To rade, radila su u prošloj Vladi, radiće u novoj Vladi ministri pojedinačno. Neko ima razumne ideje, a neko ima i imaće ideje koje su vezane za kanal.Mislim kanal.Mislim i dalje da je bolje da ste obrisali ovu nadležnost. Mislim da ćete imati mnogo problema kada ste ovako postavili ovo pitanje u članu 4. Zakona, ali u redu, ako to ne želite, suočićete se sami sa tim problemima. Mogli ste bar da čitate blogove onih kojih zovete da budu ministri pre nego što im propisujete nadležnosti u Zakonu. osnovu člana 157. stav 6. i člana 161. stav 1. Poslovnika, na član 5. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman

Poštovana gospođo potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, radi se o tome da smo mi zaista ozbiljno shvatili ove razloge koje ste vi ovde naveli u obrazloženju Predloga zakona i rešili smo da određene nadležnosti iz Ministarstva finansija prebacimo u nadležnost Ministarstva pravde i državne uprave, smatrajući da je mnogo prirodnije da uređivanje prava javne svojine, eksproprijacija, zaštita imovine Republike Srbije u inostranstvu, primena sporazuma o pitanjima sukcesije, ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva, pružanje pravne pomoći povodom nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima, bude u zoni odgovornosti Ministarstva pravde.Smatramo da dosadašnja iskustva u praksi zaista nam daju argumente da insistiramo na tome da se na ovaj način radi adekvatno grupisanje poslova iz pojedinih srodnih oblasti.Uređivanje prava javne svojine. Podsećam vas da je to javna svojina koja pripada lokalnim samoupravama, Autonomnoj pokrajini, odnosno Republici. I dosadašnje upravljanje tom javnom svojinom baš i nije bilo na najvišem mogućem nivou. Znate vrlo dobro na koji način direkcija za imovinu je upravljala sa svom tom imovinom, nekretninama, otprilike 5% nepokretnosti su bile evidentirane od strane te direkcije.Isto tako, kada govorimo o Sporazumu o pitanjima sukcesije, takođe imamo jako loše iskustvo u vezi tog sporazuma koji je počeo da se primenjuje od 2004. godine a vidimo da je negde zastalo na početku.Prema tome, bilo bi dobro da Ministarstvo pravde zaista preuzme odgovornost za sve ove nadležnosti, ukoliko zaista hoće neke novine i neku modernizaciju, na koju se takođe poziva u razlozima za Predlog ovog zakona.

glasa.Narodni poslanici Bojan Đurić i Kenan Hajdarević zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 5. doda novi član 6.Vlada i Odbor za pravosuđe nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč?Narodni poslanik Miljenko Dereta. Hvala, predsedavajuća.Gospodine ministre, koleginice i kolege poslanici, ja sam morao sve vreme tokom današnjeg dana da se prisećam šta je zapravo dnevni red, jer je meandriranje išlo tako, daleko levo i desno, da smo svi pozaboravljali o čemu zapravo razgovaramo, a to je činjenica da smo se i mi iz opozicije i očigledno neki iz Vlade, složili oko toga da je Vladu potrebno rekonstruisati jer ne radi dobro.Pri tom se dogodilo nešto vrlo zanimljivo, a to je da se rekonstrukcija po svemu što se ovde danas čulo zapravo svela na razgovor o podeli jednog ministarstva u dva, a ne na činjenicu da se menja osam ili devet članova Vlade. To što se menja devet članova Vlade jeste zapravo rekonstrukcija i mi o tome šta će se menjati u tim ministarstvima nemamo apsolutno nikakvu informaciju. Nismo imali ni kao obrazloženje zašto se ulazi u rekonstrukciju. Zato smo predložili da se doda ovaj član koji obavezuje Vladu da prave reorganizacije napravi do 31. oktobra ove godine.U obrazloženju koje je dato zašto se odbija naš predlog, zapravo piše da se on ne prihvata zato što će se reorganizacija u okviru toga i državne uprave sprovesti posle sveobuhvatne analize itd, itd, dakle, u nekom ničim vremenski ograničenom periodu.

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću ostaviti prostora za repliku da gospodin Dereta može da završi svoju misao, ali, upravo ovo što ste rekli – ničim ograničen period.Ja sam nekoliko puta istupao u javnosti, najavivši strategiju reforme sistema javne uprave i rekao da je to jedna od tri ključne strategije na čijem donošenju radi Ministarstvo pravde i državne uprave i najavio sam je za ovu jesen.Pre dva dana govorio sam o analizi funkcionalnosti države i o tome da ćemo sa tom analizom izaći pre programiranja budžeta za narednu godinu.Sada ću iskoristiti priliku da se osvrnem i na nešto što je gospodin Hajdarević malo pre rekao, da ne bih držao završnu reč. Naime, postavljeno je pitanje da li će biti ukinuta Kancelarija za razvoj nedovoljno razvijenih područja. Mi smo država paradoksa po mnogo čemu, pa sam tako uveren da smo jedna od država koja ima najviše institucija, organa, organizacija, koja se bave regionalnim razvojem a da regionalnog razvoja na delu, u različitim delovima Srbije, ima veoma malo.Svakako da će u toj analizi koja prethodi strategiji, odnosno nacrtu o predlogu strategije za reformu sistema javne uprave biti različitih predloga za suštinsku racionalizaciju čitavog sistema javne uprave. Tamo gde budu postojala preklapanja, gde bude postojalo ne samo dupliranje, nego tripliranje ili višestruko preklapanje nadležnosti, tu će morati da se reaguje. To je apsolutno nesporno.Ovde postoji jedan tehnički razlog i suštinski razlog, član 6. zakona kojim se ovde intervenisalo spada u prelazne i završne odredbe ovog zakona. Poštujem ovo što ste naveli u ovo što ste naveli u tekstu amandmana i to shvatam kao dobronameran pokušaj da se nečim obavežemo. Ali kao što sam rekao, zaista biće doneta strategije reforme sistema javne uprave. Na njoj se radi se radi od stupanja na funkciju ministra pravde i državne uprave. Izuzetno je teško doći do takve strategije jer je to jedna horizontalna strategija, tu morate da imate uključenost svih ministarstava koja su pozvana, najviše ministarstva zaduženog za poslove državne uprave i na drugom mestu Ministarstva finansija.Moram da budem iskren i da kažem da nismo u čitavom prethodnom periodu, periodu, možda više od decenije nikada nismo imali zbog možda drugih tekućih problema izazvanih ekonomskom krizom itd, nikada nismo imali adekvatno učešće Ministarstva finansija u ovom poslu.Sada smo počeli pred kraj da ga dobijamo i ako ste čuli za registar zaposlenih odnosno radnih mesta u javnoj upravi, to je upravo nešto što pre projektovanja budžeta za narednu budžetsku godinu treba da nam pomogne da se oslobodimo suvišnih troškova. Iskustva drugih zemalja nam govore da se minimum 10% smanjuje iznos funkcionisanja javne uprave kada se izlistaju sva ta zanimanja na jednom mestu.U našem sistemu sada imamo neverovatnih nelogičnosti.

je nacrt tog zakona u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Znam da je pokrenuta i javna rasprava i da budem iskren nisam bio u prilici da pogledam taj čitav zakon. Sve to je uključeno u taj sistem i sve će to biti obuhvaćeno ovom analizom koja već traje dva i po meseca i to uveliko. Uveren sam da će njeni rezultati i te kako doprineti što boljem funkcionisanju, odnosno uspostavljanju osnovnog temelja za što bolje funkcionisanje.Ima jedan zakon koji nije donet, a trebalo je da bude donet još pre sedam godina. Upotpunjavajući taj sistem državne uprave donet je Zakon o državnoj upravi 2006. godine, donet je Zakon o državnim službenicima, donet je Zakon o platama državnih službenika, a recimo još uvek nismo dobili zakon o funkcionerima. Radimo i na tome, da bi smo zaokružili taj čitav sistem koji je kao što rekoh donošenjem malopre pomenutih zakona upotpunjen.Imamo još nešto što nije urađeno u Srbiji punih 12 godina, dakle, budžetska međunarodna klasifikacija koja sadrži i funkcionalnu klasifikaciju državnih funkcija. Zvuči rogobatno, ali shvatićete šta imam nameru da kažem. Doneta je 2001. godine.Dakle, mi smo 2001. godine naš budžetski sistem uskladili sa nekim međunarodnim standardima, ali od 2001. godine do danas mi nikada nismo uradili jedinstvenu poslovnu klasifikaciju u državnoj upravi. Dakle, nigde nismo sagledali sve poslove koji su u nadležnosti države, ko se bavi njihovom realizacijom, ko ih obavlja. Nismo uradili nikakvu kvalitativnu analizu našeg sistema državne uprave. To je nešto što prethodni svakom ozbiljnom potezu. Verujem da ćete se složiti, zato sam i malopre rekao da nagle promene upravo na tom planu nisu dobre. Ali, kada uradimo klasifikaciju tih poslova sa jedne strane i imamo sa međunarodnim i evropskim standardima od 2001. godine usklađenu tu budžetsku klasifikaciju, dakle, to je onaj kvantitativni deo troškova, koliko nešto košta, kvalitativni deo poslova šta to treba da iznedri državna javna uprava, kad poklopimo te dve stvari, onda ćemo se vratiti na onu priču koju sam malopre ispričao da imate ministarstvo koje primenjuje sedam propisa. Nekad je to bilo tako.Onda se pitate, čekajte - a koliko to ministarstvo u toku naredne budžetske godine treba da predloži novih zakona? Vi vidite, kaže - treba po planu da predloži jedan zakon.Sa druge strane, imate ministarstvo koje po planu treba da predloži 41 zakon, ali zbog neusklađenosti ove dve klasifikacije imate situaciju da to koje treba da predloži jedan zakon, dobije novca skoro kao ono koje treba da predloži 41.To 41.To je nešto čega ozbiljno u Srbiji nema, znate od kada, od 1991. godine, kada je ukinut organ koji se zvao Zavod za javnu upravu.

Nekada su se ljudi u državnoj upravi tresli kada im dođe neko iz Zavoda za javnu upravu da ih pita koliko ste zaposlili ljudi ove godine, šta ti ljudi rade, po kom osnovu ste to uradili. To je nešto što nam je potrebno.Izvinite

mi je da radite na strategiji. Međutim, strategije kod nas apsolutno ne garantuju ništa. Daću vam primer Ministarstva prosvete koje, između ostalog, zapošljava 415 ljudi. ljudi radi u Ministarstvu prosvete na stalnoj plati. To ministarstvo, u odsustvu ministra koji je dao otkaz i otišao na godišnji odmor, nije uradilo ništa po pitanju upisa u srednje škole. Nije uradilo ništa po pitanju drugog kruga male mature itd. Dakle, ispostavilo se da tih 415 ljudi ne radi ono što bi trebalo da bude njihov posao.Ono što Ministarstvo prosvete ima jeste Strategija prosvete do 2020. godine. Ono što nema posle godinu i nešto dana, to je akcioni plan, a to je vremenski okvir, o tome sam hteo da govorim, vremenski okvir u kome će se te neophodne promene i sprovesti, koje će strategija definisati.Zato smo mi hteli ovim amandmanom da obavežemo ministarstva da, bez obzira na strategiju koju vi radite, naprave i svoju analizu onoga što rade, kako rade, i da novi ministri, kad to već stari nisu uradili, pokušaju da izmene njihov rad i učine ga funkcionalnim u onom smislu u kome ta ministarstva treba da obavljaju poverene im poslove.Vi ste govorili o tome, kako ste rekli, nadležnosti koriste, koje imaju ministarstva. Ministarstvo prosvete svoju nadležnost ne vrši kako treba i to je dokazano. I potpuno je pogrešan razlog koji se navodi najčešće u javnosti za ostavku gospodina ministra. To je ta mala matura. Razlog za njegovu ostavku mora biti da njegovo ministarstvo, bez obzira na 415 zaposlenih ne funkcioniše.

dobro.Ministarstvo na čijem sam čelu je prvo ministarstvo koje je u čitavom prethodnom periodu uvelo jednu novu praksu, a to je da se uporedo sa izradom strategije radi i na izradi akcionog plana. Da nemamo takvu situaciju kao što smo imali kod nekih drugih strategija, vi ste naveli primer jedne. Doneta je strategija. Godinu dana se čeka da se donese akcioni plan. Daću sebi za pravo da kažem – ne znam tu materiju. Boga pitajte kad će biti doneta. Ne znam.Nedavno smo, nema ni dva meseca kako smo raspravljali ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, posle toga je i doneli, Strategiju za borbu protiv korupcije, Strategiju za reformu pravosuđa. Tada sam rekao da smo mi, unevši taj novi duh, radili istovremeno na izradi akcionih planova. Dobra strana, odlična strana toga je što kada pišete uporedo i jedan i drugi akt, možete da korigujete ono što bi eventualno u naknadnoj izradi akcionog plana bilo nesprovodivo. Automatski možete da uvidite koji su to propusti.Doneli smo i oba akciona plana. Već smo krenuli da realizujemo obaveze iz njih. Ista metodologija, isti način rada, primenjuje se i prilikom izrade strategije za reformu sistema javne uprave. uprave. Radi se na strategiji, a uporedo s njom, radi se i na akcionom planu.Prvi put smo uveli da u akcionim planovima imate i rubriku budžetiranja, pa svaka mera koja treba da bude preduzeta od određenog državnog organa, urađena je i procena njenih troškova. Automatski gledamo koliko će šta da košta.Iskreno, verujem da je to jedan od način koji treba da primenjuju i drugi organi koji rade na izradi nekih strateških dokumenata. Ali, naravno, rekli ste jednu ključnu stvar, strategija u Srbiji ne znači ništa. Tu možemo na osnovu nekih naših kao društva gorkih i loših iskustava iz prošlosti da se usaglasimo i da kažemo – u pravu ste kad ste to rekli.Nažalost, ona je često zavisila od političke volje pojedinca koji je bio zadužen za sprovođenje akcionog plana, odnosno strategije. Tako nam se dešavalo da nekada i ispunimo obaveze iz akcionog plana, ali da organ koji smo konstituisali recimo donošenjem nekog zakona ne radi svoj posao kako treba. Zašto? Zato što u akcionom planu nismo stavili koji su to pokazatelji odnosno dokazati da li je akcioni plan ispunjen ili nije. Zato smo uveli i novu rubriku, a to su upravo pokazatelji.Zašto je sve ovo bitno što sam naveo? Upravo zato što se na osnovu toga vrši sutra i skrining ispunjenosti naših obaveza u procesu evropskih integracija. Za sprovođenje ozbiljne reforme potrebne su tri stvari. Samo jedna od tih stvari jeste norma, jeste normativni aspekt, da li je to zakon, da li je to podzakonski akt, da li je pre toga strateški akt, akcioni plan.U potpunosti ovo što ste vi predložili kroz vaš tekst amandmana,

I to će biti odlična osnova za dovršetak strategije i akcionog plana za reformu sistema javne uprave. Zahvaljujem. zato što je ohrabrujuće da je jedna vrsta promišljenog, razumnog pristupa problemima nešto što se uvodi u praksu. Ono zašta se, između ostalog, ne sprovodi strategija obrazovanja, zato što sam nju uzeo kao primer, je upravo to što su zaključili da je to jako skupo.Kada su beležili lepe želje, onda su naravno beležili sve što im je palo na pamet. Kada to treba sprovesti u praksu, recimo pitanje broja učenika po odeljenjima, pitanje besplatnih udžbenika itd, ispostavilo se da za to nema sredstava. za ne sprovođenje bilo koje strategije, to je moje iskustvo, kao nekoga ko je to posmatrao, posmatrajući rad Vlade iz nevladinog sektora, jeste da su finansije uvek bile razlog zašto se neka dobra želja ne sprovodi.Ja bih voleo da, to što vi sada uvodite i razmatranje unapred finansijskog opterećenja koje će to predstavljati, vodite računa o tome da vas nedostatak sredstava ne sputa u onome što treba uraditi. Ako vam bude bilo potrebno, i nevladin sektor, koliko znam, pa i LDP, ima sigurno spremna rešenja koja ćete moći da kopirate kao još jednu svoju politiku. Hvala. Zahvaljujem, samo što ja tu politiku, koju ste vi nazvali politikom vaše partije, ne bih imenovao tako. Normalno da imate pravo da to uradite, ali za mene je to kao nekoga ko se ovim poslom bavi, vremenski ne dugo ali prilično posvećeno, za mene je to politika zdravog razuma za državu koja je u krizi u kojoj mi jesmo, jer smo nažalost došli dotle da, ako tako ne postupimo svi zajedno, pitanje je da li ćemo i dalje biti nešto što nosi epitet države i organizovanog društva.Dakle, drago mi je da postoje neke strateške stvari oko kojih možemo da nađemo zajednički jezik, a ja mislim da je ovo, kao što sam i govorio pre dva dana, setite se, ja mislim da to mora da nam bude cilj, da jednoga dana imamo državu u kojoj će se bez obzira na promene vlada, znati koja su ministarstva, znati koji je delokrug njihove nadležnosti, ali za to je potreban zaista najširi mogući politički konsenzus. Mislim da je to neki ideal u tom organizacionom smislu sistema državne uprave kojoj moramo da težimo.Drago moramo da težimo.Drago mi je što smo se usaglasili oko ovoga i, kao što sam rekao, ovo ćemo uraditi. Ako bude trebalo ja ću vrlo rado doći u Narodnu skupštinu, okupiti šefove ili članove poslaničkih grupa koji žele to da čuju i da sagledaju, da vide koji su rezultati do kojih su došli, jer kao što rekoh, nažalost, 22 godine to u Srbiji nije rađeno. Zahvaljujem. Ja ću vrlo kratko samo da kažem. Naravno da je konsenzus potreban, ali današnja diskusija oko naizgled jednostavnog zakona, pokazuje da je taj konsenzus maltene nemoguć. To je ono zašto smo mi ograničili i obavezali tek da obavežemo ministarstva da preduzmu nešto u vremenski određenom roku. A do konsenzusa doći u ovom kontekstu, ovako kako je postavljen, bojim se da je maltene nemoguće i to je ono što treba sve da nas zabrine i pre svega to je ono što građani vide kao problem i što vide kao nemogućnost da se nešto dogodi što će zaista suštinski promeniti njihove uslove života. Prema tome, više razgovora i saglasnosti, a manje obračuna sa prošlošću i obračuna, tj. neprihvatanja onoga što se danas događa. **Nebojša Stefanović** Nadam se da neću mnogo pokvariti ovaj konsenzus. Zašto ovoliko insistiramo na tome, zašto smo stavili rok, gospodine Selakoviću? Zbog toga što smo imali neke druge primere. Imali smo načelno saglasnost svih stranaka, sem PUPS čini mi se, da treba sprovesti profesionalizaciju javnih preduzeća, departizaciju, da li je tako? Nije bilo roka u zakonu za izbor direktora. Mi smo nekako stavili rok u taj zakon. Na kraju se ni to nije desilo. Ta strategija, uslovno rečeno, mada nikad napisana na papiru profesionalizacije javnih preduzeća ili upravljanje javnim preduzećima je zastala na prvom političkom koraku.Kada vi budete završili strategiju i kažete, recimo - toliko i toliko ljudi ne treba da radi u nekim delovima državne ili javne uprave, kako hoćete, ili neki poslovi u javnoj upravi uopšte ne treba da budu vezani za državu, vi ćete doći, recimo, pred premijera koji će vam reći, pretpostavljam da će to reći i u ekspozeu ovde – sačuvaćemo radna mesta, ne smemo otpuštati ljude, ili će vam reći kao što kaže gospodin Krkobabić – nema viška ljudi, ima manjka poslova. Teško ćete takve revolucionarne stavove uklopiti u bilo kakvu ozbiljnu, profesionalno urađenu modernu strategiju. Zbog toga tolike sumnje da će se to zaista i desiti u roku koji vi predviđate.Pomenuli ste jedno važno pitanje, a to je pitanje službenika lokalnog nivoa ili lokalnih samouprava i plata u tom delu. Pomenuli ste neke primere, da ste imali nekakvu saradnju sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom lokalne samouprave. Vi ste odlučili, odnosno vaša vladajuća koalicija, da sad smene te ministre. I vi i ja živimo u Srbiji. Neki drugi mnogo duže od nas i mi znamo da će sada, kada dođu novi ministri početkom septembra, nedelje trebati da oni uđu u posao. Slučajno znam da čeka jedan veliki međunarodni grand Srbiji, recimo za reformu…(Predsednik: Vreme.)… u toj oblasti. Plate državnih službenika, sprovođenje Zakona o platama državnih službenika, o službenicima lokalnog nivoa. Čekani su i ti zakoni. Oni će sada ponovo biti prolongirani i kakva god bila strategija, na kraju mi te probleme nećemo rešiti ako stalno imamo takve radikalne prekide.Izvinite gospodine Stefanoviću što sam duže govorio. Zahvaljujem uvaženi predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, prvo da izrazim zadovoljstvo što je rasprava sad zaista dobila jedan oblik koji nažalost nije imala u prethodnim satima i mogu iskreno da kažem da u njoj uživam zato što možemo da razmenjujemo argumente i govorimo o zaista bitnim i egzistencijalnim temama za opstanak države i uređenog sistema.Podržavam to što ste rekli. Strategija ne mora da znači ništa, ali sam malopre dodao nešto što mislim da je izuzetno važan element i to sam više puta isticao javno istupajući, doneli strategiju, doneli akcioni plan, krenuli u sprovođenje. Kada uđete u pregovarački proces sa EU, sitne partijske i politikantske priče više nisu nikakav argument.Podsetiću vas, niste imali prilike da vidite, verovatno, mada je bilo, ako ste gledali sajt Ministarstva pravde i državne uprave i pratili, mogli ste da vidite od nacrta pa sad do gotovog Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije do 2018. godine.Ovaj deo koji ste pomenuli, vezan za upravljanje javnim preduzećima, kako god da je u ovom trenutku regulisan zakonom, a zakon mora da se poštuje, o tome nema govora, poseban deo tog akcionog plana posvećen je upravo toj temi i nema dileme. Prateći vremenske okvire tog akcionog plana, zakon će morati da se poboljša upravo utom delu koji govori o izboru rukovodećih organa javnih preduzeća, na takav način koji mora da otkloni svaku sumnju koruptivnog delovanja u tim okvirima i da omogući potpunu profesionalizaciju funkcionisanja javnih preduzeća.Sad, mi možemo da kažemo – da, ali onda će se naći neka politička stranka koja će reći – nismo se tako dogovorili, rekli smo – ja dobijam tu, ti dobijaš tamo, ja toliko, ti toliko. U pregovaračkom procesu sa Briselom toga nema. Imate jasan indikator da li ste ispunili tu obavezu. U tom indikatoru, ako se ne varam, stoji da su svi direktori javnih preduzeća, zaključno sa određenim datumom imenovani na osnovu konkursa koji je sproveden po tako transparentnoj proceduri, koji će otkloniti svaku sumnju politikanstva ili koruptivnog delovanja.Koja god stranka u tom trenutku da bude na vlasti, ono pošto je ovde usvojeno kao strategija, što su usvojili narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što je u potpunosti operacionalizovao, odnosno dao put operacionalizacije akcioni plan, to će morati da radi.To je razlog zašto smo mi dobili pozitivne ocene i za strategije i za akcione planove upravo od Evropske komisije i EU.Dakle, neke stvari prestaju da zavise isključivo od naše volje. Dopalo se to nekome ili ne mi ulazimo u jedan sistem tutorstva koji će našom voljom trajati do onog trenutka dok ne ispunimo sve uslove za ulazak u punopravno članstvo u EU. To su prošle ne sve zemlje koje su članice, znate da se to menjalo u istoriji evropskih integracija, ali koliko je dobro, što su svi kriterijumi za nas toliko strogi, a za neke druge države članice nisu bili govori, recimo, činjenica da vi sada između tzv. starim članicama EU imate ozbiljne inicijative da se neki kriterijumi primenjivani na zemlje koje su ulazile u članstvo, primene na same države stare članice, jer se sumnja u verodostojnost tvrdnji da je tamo situacija sjajna.Još jedan samo detalj vezan za javnu upravu, dužan sam to da kažem. Hajde, da je ograničimo recimo, na državnu upravu. Često Često možete da vidite natpise čak je bio i prilog u jednoj gledanoj informativnoj emisiji, ako se ne varam juče, po broju zaposlenih u našoj javnoj upravi. Ako se ne varam vi imate situaciju, da recimo, jedna nama susedna država koja je nedavno postala članica EU, Hrvatska ima 40% manje stanovnika, ima više zaposlenih u državnoj upravi nego Srbija. Slovenija koja je još manja nego Hrvatska u poređenju sa nama ima približno jednak broj koliko ima Srbija.Jedan od ključnih problema našeg sistema državne uprave jeste neadekvatna lokacija ljudi. Vi imate neke organe koji su preopterećeni poslom, a gde imate manjak zaposlenih. Jednostavno, šta se dešavalo u tom nekom periodu kada nismo razmišljali mnogo unapred, nego od danas do sutra do sledećih izbora.Dešavalo se da su pojedini ministri imali znatno veći politički autoritet nego što je negde bio stepen važnosti njihovog ministarstva, njihovog resora, pa su bili u stanju da izbore i bolju sistematizaciju i bolje kadrovske planove. Uvek setim ono što sam pominjao, evo, opet ću to da kažem.Godine 1990. Ministarstvo pravde Srbije u kome su bili tada i resor pravosuđa i resor državne uprave i resor lokalne samouprave, dakle, sve je bilo tu, ako se ne varam tad je bio recimo i registar političkih stranaka itd, to je bilo na saveznom nivou je imao u Beogradu 80 zaposlenih, i to ministarstvo je funkcionisalo mnogo bolje nego bilo koje potonje. Tada niste imali ni Visoki savet sudstva, ni Državno veće tužilaca, sve je to bilo u nadležnosti Ministarstva pravde.Imali ste u jednoj kancelariji jednog izvršioca koji sedi, dođete podnese te mu zahtev dobijete odgovor za tri sata. Danas u istoj toj kancelariji imate troje ljudi oko kojih ne stoji gomila papira kao oko onoga 90-te, imate troje ljudi svaki ispred sebe ima svoj računar, registar u koji unosom jednog podatka može da dobije onaj koji mu treba, a ne možete da dobijete taj papir za nedelju dana, za nedelju i po dana.To je naš veliki problem. Dao sam primer ministarstva na čijem sam čelu, ne mora da znači da je to tako, ali je više primer slikovit, jer građani se sa time susreću, Građanin više od te javne uprave nije tretiran onako kako građanin treba da bude i mora da bude tretiran, a to je sa poštovanjem, jer je to servis građana i države, a ne gospodar kome se treba na šalteru klanjati da bi došla usta do onog otvora

skoro bili evrofanatik, gospodine Selakoviću, hajde da tako kažem imali ste previše poverenja u te obaveze koje dolaze iz procesa evropskih integracija koje će nas naterati. Delimično mogu da se složim ali koliko god to možda nekome čudno izgledalo u tom smislu ja sam većievroskeptik od vas.Sami vas.Sami ste pri kraju rekli neke negativne primere iz nekih zemalja koje su ušle nedavno u EU. To nisu stare članice, to je Hrvatska. Neke ne tako davno Bugarska, Rumunija, čitav niz primera. Neke stare članice. Teško je zamislite, hajde da se neko ne uvredi komplikovaniji sistem državne javne uprave od italijanskog, recimo. To je više decenijsko pitanje. Neke zemlje su išle drugim putem, stranke koje su vršile revolucionarne, društvene promene su sa tim programom dolazile na vlast. Vrlo često su se sukobljavale sa preovladavajućim mišljenjem u društvu i na kraju sprovele te reforme.Ne verujem da mnogo toga možemo da promenimo samo ispunjavajući evropske zahteve zbog toga što onda mislim ne dolazi do promene u toj svesti, a to je ključna stvar. Vi ste naveli primer, Hrvatska ima mnogo veće troškove. Hrvatska ima mnogo veći, glomazniji sistem lokalne samouprave ako hoćete u odnosu na Srbiju. Slovenija isto ima. Oni su to takođe usvajali i kao neku svoju odluku i kao neku vrstu evropskog trenda. Na kraju se pokazalo da je to možda pogrešno, a da je svakako preskupo i preglomazno za sisteme tih država.To vam kažem, ko će ovde doneti političku odluku zasnovanu i na nekim stručnim argumentima koja kaže – treba nam toliko agencija, treba nam toliko ministarstava, treba nam toliko drugih delova uprave ili organizacije lokalne samouprave, odnosa lokalne samouprave i centralne vlasti itd.To su ključna pitanja. Od toga na kraju zavisi kako će sistem funkcionisati. Kao što ja mislim da je najbolji metod profesionalizacije javnih preduzeća, a onda i efikasnije privrede, efikasnije ekonomije. Zaštite od političkih uticaja, da je ima što manje javnih preduzeća. Ako hoćete generalno da ima što manje javnog sektora nego da se uzdamo u to da ćemo pod pritiskom EU mi političari u Srbiji postati spremni ili makar pristati da nema partijskih imenovanja. Sve vam verujem na reč gospodine Selakoviću, ali nema konkursa za „Srbijagas“, nema konkursa za „Pošta Srbije“, svi drugi konkursi idu loše, vi to odlično znate.

mislim da tu delimo mišljenje kao i svi koji ovde sede u sali da je to nešto što je dobro i što je ideal kome treba da težimo. Da li je to ostvarivo? Mislim da jeste i to pokazuju iskustva nekih država u kojima to postoji. Naravno, ta iskustva njihova su praćena jednim dugim, dugim vremenskim periodom u kome se takav sistem gradio.Ali, nije Srbija ni prva ni poslednja zemlja koja se našla u jednoj teškoj istorijskoj situaciji kada joj se sistem urušava, kada ga treba revitalizovati, kada ga treba ojačati, kada ga treba ponovo pokrenuti. Za to je ono, oko čega se slažem sa vama, potrebna jaka i čvrsta politička volja i rešenost. Takvu političku volju može da donese samo politička stabilnost. Do političke stabilnosti treba doći.Vi ste naveli neke države koje imaju dalje probleme, iako su ušle u uniju,

način provere funkcionalnosti naših institucija je prošla samo jedna država članica EU do sada. Taj najstrožiji sistem. Sad ga prolazi Crna Gora, tj. tek treba da počne da ga prolazi. Nama se uskoro isto smeši i čeka nas ogroman posao, ogroman posao u tom procesu. Tim pre što će se od nas tražiti stvari koje od 27 država ne postoje ni u jednoj. Dakle, najstrožiji mogući kriterijum. Tako će biti i kada je u pitanju sistem državne uprave.Zato mislim da upravo u ovom periodu koji je pred nama treba da damo svoj maksimum da u tome uspemo, da uspemo kao društvo u kome će ti službenici sutra bez obzira na promenu ministra nastaviti da rade svoj posao.Mi imamo jedan državno-službenički sistem, to moram da vam priznam, u kome se pomoćnici ministra biraju na konkursu na pet godina. Postojao je veliki otpor političkih stranaka u trenutku donošenja takvog zakona o državnim službenicima. Moram da priznam da nije postojala ni velika želja da se taj zakon primenjuje. Dolaskom na funkciju na mesto pravde i državne uprave, moram da kažem da sam sa timom svojih saradnika shvatio da ukoliko mi, kao resorno ministarstvo, to ne pokažemo na svom primeru da ćemo svakog pomoćnika ministra imenovati na konkursu, kao što nije bio slučaj kada smo došli u ministarstvo, da nećemo moći to da zahtevamo ni od drugih, ali to mora da se radi.Zato, recimo, u ovom Predlogu izmena i dopuna Zakona o Vladi nemate onu odredbu koja je, ako se ne varam, bila primenjena samo u jednom slučaju, a to je da državnog službenika na položaju možete smeniti u roku od 45 dana, odnosno predložiti njegovo razrešenje. Bili su ljudi, pazite, to je za mene kao pravnika i za vas, to je užasna stvar, da vi imate zakon koji je trebalo da bude primenjivan od 1.1.2010. godine,

ja sam zatekao na mestu pomoćnika ministra čoveka koji nije imao ni jedan jedini dan radnog iskustva u struci, koji nije imao dokaz o završenom fakultetu i koji je dve i po godine koristio ono što koristi pomoćnik ministra.Dakle, imao je svoj kabinet, svoju sekretaricu, službeni automobil. S obzirom da mu je delokrug poslova bio iz oblasti međunarodnog delovanja, da ne bih rekao o čemu je tačno reč, imao je i putovanja u inostranstvo, dosta dnevnica i sve to nije šteta, odnosno mala je šteta kada uporedite sa tim šta pomoćnik ministra treba da zna i koliko svojim lošim činjenjem ili nečinjenjem može državi da nanese je bilo tako. Kada smo uspeli to da prevaziđemo i da promenimo, da uvedemo neki red, ja sam rekao, korak po korak i možemo nešto da

Hvala gospodine predsedniče, iz razumljivih razloga neko drugi je vodio sednicu, vi ne znate šta se pre toga dešavalo, pa u odnosu na to, podsećam vas da je u toku upravo korišćenje prava iz stava 1. i 2. člana 104. U pitanju su replike.

da ne dozvolite dalje replike po ovoj temi, da bismo mogli da govorimo o temi, a ja sam, pošto se celog dana trudim i na primeru pokazujem kako je moguće pomoći da razlikujemo ono o čemu pričamo i ono što radimo, spreman sam i da ministru kada je bilo pitanje na isti način o Kosovu, kada su išle replike, pa i on prvi prihvatio i ja se zahvaljujem. Nije ovde danas ni vreme ni mesto da se o tome raspravlja. Pretpostavljam da će i sada prihvatiti, nadam se i članovi poslaničke grupe koja učestvuje u replikama i ja sam spreman da im platim kafu u prvom restoranu ispred, da ne bude o trošku građana, da sada nastavimo temu dnevnog reda.Hvala vam i molim vas, iskoristite svoje pravo.

sebe.Jeste Hrvatska prošla kroz sve to, ali i dalje ima mnogo problema. Možemo da koristimo ovaj metod onoga što smo proučavali sa daljine, a ja sam sticajem okolnosti za vikend bio u Hrvatskoj i pričao sa nekim ljudima. Ogromni problemi hrvatskog zdravstva, organizacije Ministarstva zdravlja, fondova kao i mi, iako je zemlja članica EU.Vi govorite o 1990.

Ne mogu da oćutim i sledeću stvar, gospodine Selakoviću, vi ste navodili primer Ministarstva pravde, ne ulazim i verujem na reč da je možda bilo tako, ali nisam siguran da ste promenili mnogo stvari u međuvremenu.Kako se zove jedan od pomoćnika ministra saobraćaja?Da li ste sigurni da on ima dokaz o završenom fakultetu, godine iskustva u struci, govorim o gospodinu Saši Mirkoviću i nije on meni problem kao ličnost, već mi je uvek bila enigma, šta zapravo motiviše jednog takvog čoveka i političara, da pored da pored funkcija koje ima na nekim drugim nivoima, pobeda na nekim izborima ili uslovnih pobeda, odabere da bude pomoćnik ministra ili želi da bude pomoćnik ministra, da se bavi nečim što je stručni posao po svojoj prirodi i da bude odgovoran za jedan vrlo važan posao, vrlo važan sektor. Šta je to u nama koji ulazimo u politiku, u Srbiji, tako iščašeno, da malo slobodnije kažem, da idemo u tom pravcu?To nisu ambicije, složićete se. Većina ljudi koji ulazi sa ozbiljnom ambicijom u politiku u nekim

7. amandman u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vesna Kovač, Vladimir Ilić i Ivan Jovanović.Da li neko želi reč?

malobrojne koleginice i kolege, nećemo dugo, a i ne možemo dugo, više od dva minuta.Ovim amandmanom želeo sam da pokušam da skratim rok da bi skratili vreme koje neumitno teče i da bi što pre završili ovu priču oko rekonstrukcije ministarstava, sa željom pre svega da da kažem ono o čemu smo danas veoma mnogo pričali da se oformi ministarstvo za životnu sredinu i prirodne resurse, da na jednoj strani imamo jednu modernu organizaciju, da ono što smo u proteklih nekoliko meseci prosledili i premijeru i prvom potpredsedniku Vlade zaživi u Srbiji. Uglavnom smo se u načelu slagali oko toga.Nismo se slagali u nekim pojedinostima, ali valjda će i to vreme otkloniti. Zeleni Srbije misle da je neophodno ministarstvo. Da je ovaj rok za usaglašavanje mogao da bude kraći, jer su nam rekli da je potrebno još mesec dana da bi se oformilo pravo ministarstvo za životnu sredinu. Kada postoji volja svaki problem može da se reši.Mi smo u glavnim crtama razradili kako bi trebalo da izgleda jedno ozbiljno ministarstvo koje se bavi održivim upravljanjem i zaštitom životne sredine, i prirodnim resursima, i sve to smo prosledili, kažem još jednom, pre nekoliko meseci i premiju i prvom potpredsedniku Vlade. Nadamo se da ćemo u narednom periodu raditi na tome, ono što mi možemo da iskoristimo možda bolje nego druge partije to su veze sa Evropskom zelenom partijom, članstvo u Evropskoj zelenoj partiji i da kažem da svi zajedno približimo Srbiju EU. Zahvaljujem.

u članu 11. predloga ovog zakona predviđeno je da ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug imaju rok od 30 dana da usklade pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. To isto se predviđa i za ministarstva koja se po prvi put formiraju.Sada moram da vas pitam. Vlada je počela da pada u januaru. U januaru ste rekli. U redu bila je DS u pravu kada je rekla da mi nemamo ljude i resurse da upravljamo ovom zemljom. Onda ste rekli biće rekonstrukcija uskoro. Onda ste u aprilu rekli rekonstrukcija u maju. U maju ste rekli, rekonstrukcija u julu. U julu ste rekli, rekonstrukcija u avgustu.To otprilike izgleda kao u maratoncima. Kad Bili Piton pita kada će pare, u novembru ste rekli u decembru, u decembru u januaru, a rekonstrukcije nikako nema. Konačno prošlo je godinu dana i vi sve to rekonstruisali. Sada ćete još 30 dana da radite pravilnike, pa ćete onda još godinu dana da pravite planove i tako će vam proći mandat. I to naravno ne uliva poverenje nas iz DS, nas iz DS, a ni vas iz vladajuće većine, jer ni vi sami sebi ne verujete, što će se pokazati već koliko na glasanju za par dana. Naravno, to pobuđuje sumnju i skepsu da ćete vi ovaj posao valjano uraditi, a istovremeno kod nas budi želju da vas malo nateramo da radite.Onda vam kažemo da vam je mnogo 30 dana. Iako želite stvarno da radite pokažite dobru volju pa stavite ovaj rok na neki vremenski period od 30 dana. U protivnom dokazaćete da smo bili u pravu kada smo vas kritikovali, jer naše reči i kritike koje smo uputili prilikom izbora ove Vlade nisu bile reči jeda, čemera, ljubomore i zavisti zato što DS nije bila deo tog propalog projekta, već su to bile reči utemeljene na iskustvu 90-tih koje nam je odmah dalo odgovor na pitanje – kakvi će biti rezultati rada ove Vlade. Najgori u 21. veku.

jer se ljudi razlikuju ne po onome što pričaju nego po onome šta rade i danas smo imali takvu situaciju da tačno možete da vidite šta je neko sve sposoban da priča a šta je sposoban da uradi u odnosu na to i ja sam nastojeći i u tome sam imao veliku pomoć predsedavajuće, ministra i gospodina Babića, gospodina Stefanovića i ostalih poslanika, omogućio da barem delom skratim ono što je moglo da ide u u nedogled i tom prilikom sam rekao neću se javljati po amandmanima koje je predložila poslanička grupa URS i nisam se naravno javljao jer sam sposoban da održim reč. Meni je bilo neprijatno danas kad sam gledao one poslanike koji se javljaju pa se ispostavi da to što obećaju u jednoj replici veću drugoj prekrše, ali dobro, sve je to ljudski, to je deo ovog života koji postoji u Narodnoj Skupštini.Ukratko, ovo jesu svi amandmani koje smo dali, jesu oni amandmani koji su ostavljali mogućnost za slučaj da ma šta poželi predlagač iz tehničkih razloga, budući da kao što je i ministar konstatovao za potrebe personalnih promena, stvara se zakonski preduslov ovakvim izmenama i dopunama zakona i tom priliko se otklanjaju i još neke, tipa jezičkih nepreciznosti koje su postojale, da li je u pitanju koji je u Ustavu ili termin koji je stajao u prethodnom zakonu ratifikacije potvrđivanje, ali, je potpuno jasno, jer svi znamo šta je život a šta je zakon, potpuno je jasno da još uvek postoje različite dileme i meni je to potpuno razumljivo, još uvek premijer nije dostavio imena ili ih javno nije objavio. To je moguće da se promeni, te smo mi samo stvorili amandmanima preduslove ako se u okviru upravo ove vrste koalicionog dogovora kakvu ključne stranke koje će biti prave, da se stvori mogućnost, a da nema troškova.Zbog toga su svi ovi amandmani samo logična posledica, se ne bi desilo da neko piše lepe želje. Voleo bih da ima i ovo i ono ministarstvo. Ne, mi smo poštovali i ono što smo videli kao koalicioni sporazum, te kad god smo predlagali da ostane ono što se pokazalo kao isplativo, nije valjda da je toliko toliko gospodin Dinkić sposoban, pa je zbog toga to ministarstvo dalo ovde za godinu dana 30% zakona. Nije, pretpostavljam da je zato što je potrebno u ovom trenutku da postoji jedinstveno. Kad god smo to predlagali, onda smo predlagali da se ministarstvo koje je pokazalo da ima problem u sprovođenju ciljeva politike i za šta sigurno nije kriva ministarka, da se omogući da se tu onda stvori ono oko čega je saglasnost i podršku dao, prekjuče ovde prekjuče ovde prisutan i potpredsednik Vlade. Da je bio predsednik, pretpostavljam da bi i on dao.Da ne bi to sad bilo komplikovano, mi smo davali te tehničke mogućnosti i u odnosu na to to smo, naravno, bili spremni da te mogućnosti, ako se na ma koji način potvrde kao efikasne, jer je ministar tačno rekao nema novog troška za budžet, ne proizvode ove izmene i dopune zakona, ali naravno, nema velikih troškova, ali ima nekih troškova u okviru već postojećeg budžeta. Prirodno kad imate dva ministarstva od jednog, onda imate u najmanju ruku trošak jednog ministra. Inače, postoje državni sekretari, ne mislim lično ljudi, koji će voditi. To su racionalne stvari i to je diskusija koja se tiče toga kad neko zna posao, šta tačno tačno može da se uradi. U odnosu na to, pretpostavljam, poslanička grupa URS, pošto su ovo sve dobronamerne sugestije, neće biti potrebne, onda neće biti potrebno da mi glasamo za izmene i dopune zakona.S tim što ja ostajem pri najnormalnijoj ponudi, da bi se uštedeo novac, pošto ne verujem da postoji problem ijedne stranke i da postoji čvrsta i jaka poslanička većina, nema razloga da sutra imamo proforme sednice, jer će pre nje biti glasanje. Ja vam stojim na raspolaganju, gospodine Stefanoviću. Poslanici URS su svi ovde, nemaju nikakav problem i ja sam lično spreman da ostanem i da damo kvorum i da se odmah pređe na glasanje. Ali, ako postoji ma koji drugi razlog, ja to uopšte ne sporim. Ali, sada mali prilog diskusiji, onoj dobronamernoj koja je vođena.Vama se obraćam, gospodine Selakoviću. U nekoliko navrata prekjuče i danas, vrlo korektno i dobronamerno ste dali čitav niz podataka i o onome šta radite i primera kako je rađeno, kako ste čuli da je rađeno 90-te, ili pročitali, ili čuli ili pročitali 2001. godine. Molim vas, jer vas poštujem kao odgovornog čoveka, obazrivo sa tim podacima. Kako se dešava u živoj diskusiji, nekoliko desetina tih podataka su nažalost netačni i više su preuzeti iz novinskih naslova jednog vremena, ne sada, pa su naprosto ušli u literaturu, ali su statistički netačni. Jer, kao što vidite, najveći problem nastaje kada ljudi pomešaju šta je stvarnost, šta su činjenice a šta je ono što piše u novinama i na televiziji.Još jednom, hvala svima koji su u današnjoj diskusiji pomogli, a vama svaka čast na strpljenju. Hvala vam.

Gospodine Stefanoviću, kao što znate, ja sam ozbiljan čovek i poštujem tačnu proceduru. Danas je gospodin Babić povodom moje konstatacije, upravo to šta su posledice onoga što se izgovori u skupštinskoj govornici, ima finansijskih posledica pa prihvatam pa prihvatam i njegovo izvinjenje i njegovu korektnu diskusiju, te isto i vama sada kažem – pa naravno, onog časa kada vi sada zakažete glasanje za pet minuta, poslanici URS odmah silaze. Hvala vam.

**Vladimir Cvijan** Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo po amandmanima diskutujemo već tačno 12 sati će uskoro biti polako se završava diskusija. Mislim da i ova današnja diskusija potvrđuje samo ono što sam kao ovlašćeni ispred poslaničke grupe SNS rekao pre dva dana, a to je da smo mi zapravo ovde diskutovali o jednom izuzetno dobrom zakonu, o jednom u nizu dobrih zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde, gospodin Selaković i njegov tim.Još pre dva dana u ime poslaničke grupe SNS rekao sam da je ovaj zakon daleko od kozmetičkog, da se ovde vrše izuzetno kvalitetne promene Zakona o ministarstvima odnosno vrlo kvalitetne promene u sistemu državne uprave Srbije, da je dobro što je predloženo i što ćemo konačno da pokušamo, posle duže vremena, da imamo podeljeno ministarstvo privrede i ministarstvo finansija, da je dobro što su kvalitetno definisane nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova kada je u pitanju dijaspora, koja je jako važna za Srbiju, i zbog doznaka i zbog inteligencije koja stiže iz tog jednog korpusa, a očekujemo jednoga dana, naročito sada kada je ambijent u Srbiji popravljen, da će i dijaspora više investirati u Srbiju.Dobro je što je ovim zakonom predviđeno da će novoosnovana ministarstva preuzeti, vrlo je precizno rečeno, i zaposlene i arhivu i predmete. Dakle, svi građani koji su neku molbu, žalbu ili šta već uputili dosadašnjem Ministarstvu finansija i privrede, nemaju o čemu da brinu. Biće sve to preuzeto i novoosnovana ministarstva će preuzeti da rade posao za koji su sada ovlašćeni.Mislim da je današnja diskusija o amandmanima dokazala, i to je važno da građanima ponovimo, da je ovaj zakon u osnovi izuzetno kvalitetno napisan. Moram podsetiti da Vlada nije prihvatila nijedan od 39 amandmana koji su podneti, ali razlog je vrlo jednostavan – skoro svi podneti amandmani išli su u smeru osnivanja novih ministarstava. Da li je to ministarstvo zaštite životne sredine, da li je ministarstvo vera, da li ministarstvo za ljudska i manjinska prava, čuli smo čak i predloge da se osnuje i novo ministarstvo za KiM, novo ministarstvo za evropske integracije itd, generalno, zaključili smo da nisu to tako loše ideje. Naprotiv, to su korektni predlozi, amandmani su korektno bili napisani, ali svako uvođenje novih ministarstava koštalo bi građane Srbije, koštalo bi budžet.Dobro je da je broj ministarstava ostao na ovih 18 koliko je sada predviđeno predloženim zakonom, jer 18 ministarstava nije skupo za Srbiju, 18 ministarstava neće zahtevati dodatne troškove iz budžeta Republike Srbije, 18 ministarstava neće zahtevati da građani Srbije odvajaju neka posebna sredstva da bi finansirali državnu upravu. za sprovođenje zakona u ovom obliku u kome ćemo ga na kraju usvojiti, nisu potrebna posebna sredstava u budžetu Republike Srbije.Jednom došlo je do izvesnih izmena zakona. Četiri amandmana Odbora za pravosuđe su prihvaćena od strane ministra. Neki od tih amandmana su i zajednički pisani, jednoglasno su prihvaćeni i od strane poslanika opozicije, od strane poslanika vladajuće većine, tako da kada se sve sabere, ako izuzmemo možda neke i ne tako primerene diskusije u Skupštini, ali to je valjda deo političke borbe i žara koji se ovde u Skupštini javlja, kada sve saberemo, mislim da smo imali jednu vrlo korektnu i vrlo konstruktivnu diskusiju. Naročito sa ova četiri amandmana Odbora za pravosuđe, koji su jednoglasno prihvaćeni na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, sutra kad budemo glasali imaćemo odličan zakon,

se da, uprkos mnogim replikama, uprkos čak i nekim uvredljivim izrazima, smo se ipak složili da je ovo jedan tehnički zakon, koji treba da omogući da što pre izaberemo, odnosno da se što pre rekonstruiše Vlada koja nije pala, nego se ide u rekonstrukciju, tim pre što ja kao predsednik Narodne seljačke stranke kažem da ću glasati za ovaj zakon, naravno, pre svega što novi ministar poljoprivrede mora da dejstvuje, s obzirom da su problemi u poljoprivredi bremeniti, da su bile dve sušne godine, da je izmišljenom aferom aflatoksin, gde su

i od jednog od vodećih izvoznika kukuruza u svetu postala vrlo problematična i to je rezultiralo veoma niskim cenama.Pošto naše stočarstvo nije moglo da zadovolji neku cenu, cene su pale ispod cena na budipeštanskoj berzi. Dakle, one su postale veoma mizerne i seljaci, koji se bune, sa pravom se bune. Oni treba da znaju šta je uzrok tih niskih cena, uprkos suši i niskim prinosima. Naše stočarstvo nije moglo da obezbedi odgovarajuću cenu kukuruza i drugih poljoprivrednih proizvoda i s toga želim, pre svega kao poljoprivredni proizvođač, da se što pre rekonstruiše Vlada i da novi ministar poljoprivrede rešava te probleme. S toga ću ovu moju diskusiju skratiti i zahvaliti svima na pažnji. Hvala.

Poslovnik, dostojanstvo Narodne skupštine, član 107, 108.Dakle, ne možete očekivati da opozicija glasa za ovako nešto i niti je ovde reč o nekom tehničkom dokumentu koji danas usvajamo, niti je reč o dokumentu koji se usvaja brzo. Mi smo danas ukazali da se usvaja devet meseci devet meseci i DS za ovo neće glasati. Ovo nije nikakav tehnički dokument, i nije proistekao ni iz kakvih izmišljenih afera aflatoksin, već je proistekao iz vaše nesposobnosti da rešavate probleme u poljoprivredi.Nemojte da optužujete DS niti bilo koga da je izmislio aferu aflatoksin, već optužite vaše nesposobne ministre da nisu znali da odgovore na aferu avlatoksin. Jer, to je istina. Ako afera aflatoksin nije postojala, zašto ste onda pomerali granicu aflatoksina?Ovde je reč o dostojanstvu narodne skupštine i nemojte narušavati dostojanstvo Narodne skupštine iznošenjem neistinitih tvrdnji. Nemojte vašu nesposobnost da prebacite na pleća DS. Što se tiče glasanja za ovo glasati nećemo. Hvala.

niti nekoga optuživao. Ono što je činjenica, to je da su prilikom poslednje kontrole, pre dva meseca, utvrđeni veliki manjkovi kukuruza koji je, navodno, pre toga proglašen aflatoksičnim. samo tu činjenicu sam izneo, što je rezultiralo vrlo niskim izvoznim rejtingom naše zemlje, a sve je uticalo na pad cena poljoprivrednih proizvoda, pre svega kukuruza i šteta koju je naša zemlja pretrpela je više od 120 miliona evra.

evo da završimo i ovu raspravu, jednu u nizu rasprava o zakonima sa kojim je Ministarstvo pravde i državne uprave došlo ovde pred vas.Kao vas.Kao što su rekle neke kolege, zaista sam mišljenja da je donošenje ovog zakona samo jedan prethodni korak u izvršenju jednog bitnog zadatka, a to je izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije.Tokom rasprave izneto je više ocena i kvalifikacija i zaista nešto na šta se nisam do sada osvrtao. Ipak da kažem u završnoj reči, jer imam obavezu. Govorilo se o Vladi čiji sam član, a nekoliko puta je na jedan

li je neka vlada dobra ili nije o tome ocenu uvek na kraju daju građani na izborima. Uveren sam da će jednog dana na izborima dati ocenu i ovoj Vladi i znati da na odgovarajući način cene njen rad kao što su to znali za svaku prethodnu vladu, koliko god da se nekima od nas sada sa ovog mesta i sa ove distance ne dopadalo kakva je ta ocena bila, „voks populi, voks dej“ – „glas naroda, glas nikako nije jedna od najgorih Vlada i da su neke stvari počele da se menjaju, pokušao sam da kroz jedan delić poslova kojima se bavi Ministarstvo na čijem sam čelu to i pokažem. Zato mi je drago što je kraj večerašnje rasprave ostao više u svetlu u svetlu toga, nego u svetlu mnogih teških, grubih, nekada i ne odgovarajućih reči koje su se ovde danas i prekjuče

zloupotreba javnosti kao što je to bila u takozvanoj aferi „aflatoksin“, od koje na kraju nije bilo ništa. Ništa osim enormne štete koja je naneta srpskom seljaku, srpskoj državi, srpskom žitu, srpskom mleku, mesu, a zašto? Zato što je neko osetio da su mu ugroženi oni domeni koji su mu do tada bili dostupni. Zato što je doživeo ono – da Bog da imao, pa nemao, a najteže mu palo što nema više vlast.Moram vlast.Moram nešto kao ministar pravde Republike Srbije da izjavim na kraju. Uveren sa da tako nešto neće ostati bez adekvatne sankcije. Ali, sumnjam da bi ovoliku i ovakvu štetu mogla neka sankcija da nadomesti. Da li smo mi to dovoljni sami sebi da nanosimo takvu štetu i posle sankcija i posle ratova i posle političke nestabilnosti. Građani će to oceniti, možete da ih prevarite jednom, možete dva puta, ali ako dođete do tog trećeg puta onda nažalost to nije dobro jer vam više ništa neće verovati. Zahvaljujem vam na konstruktivnim delovima rasprave i uveren sam da će zakon u danu za glasanje biti podržan od većine narodnih poslanika. Zahvaljujem. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Pošto je Narodna skupština završila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodna skupština određujem četvrtak 29. avgust 2013. godine sa početkom u 10,00 kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Hvala svim narodnim poslanicima.